lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser)).

Ved førstebehandlingen af L 144, altså det forslag, vi nu har til andenbehandling, rejste jeg på Venstres vegne problemstillingen omkring særlig sundhedsfaglige studerende, som melder sig i regionernes coronajobbanker, og at de ville kunne risikere at skulle arbejde gratis. Jeg annoncerede, at jeg på Venstres vegne ønskede at stille et ændringsforslag, sådan at Folketinget kunne forholde sig til muligheden for at hæve fribeløbsgrænsen, særlig for de studerende, som melder sig til at være med til at løse opgaver opgaver og jobs i forbindelse med coronakrisen. Jeg vil gerne her ved andenbehandlingen takke uddannelses- og forskningsministeren for det ændringsforslag, som er blevet udarbejdet, og som jo faktisk går endnu videre, al den stund at alle studerende nu bliver fritaget for at risikere at blive ramt af fribeløbsgrænsen. Det vil sige, at alle studerende, som er med til at løse samfundskritiske i relation til covid-19-krisen, bliver fritaget fra at skulle arbejde gratis – hvis jeg må bruge det udtryk – og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe håndsrækning, en kæmpe, kæmpe tillidserklæring til de mange studerende, som måske er på nippet til at sige: Skal vi melde ikke melde os? Så tusind tak til ministeren, og også tak til alle partierne i Folketinget, som jeg forstår i henhold til betænkningen bakker op om det forslag, som oprindelig var Venstres. Så mange tak for det. Der er lige en lille bemærkning omkring måden, hvorpå det skal ske, hvor jeg forstår det sådan, at det kommer til at foregå ved en egentlig ansøgning, som den studerende skal sende. Der er blot en opfordring til ministeren om at sikre, at det bliver så lidt bureaukratisk og at det bliver så let gennemskueligt som overhovedet muligt. Det tror jeg vi alle vil være bedst tjent med. Men tak til Folketinget for opbakningen til det forslag, som jeg på Venstres vegne stillede ved førstebehandlingen. Tak.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

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde afholdes i dag kl. 12.00 med tredje behandling af de netop behandlede lovforslag og første behandling af L 161, L 168 og B 158. Jeg henviser Tak.